o razrješenju predsjednice, zamjenice predsjednice i članice Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave b/ Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenice predsjednika i dijela članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave c/ Prijedlog odluke o imenovanju članice

za kontrolu postupaka javne nabave. U ime predlagatelja, Evo ja ću vam dati riječ. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice. Ja bih molio gospodine zamjeniče ministra da nam kažete koliko u ovom trenutku sa ovim novim imenovanjem će komisija za postupak javne nabave imati članova. Izvolite za govornicu pa obrazložite prijedlog. Zamjenik ministra gospodarstva gospodin Alen Leverić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Znači imat će 8 članova jer se čeka još jedna provjera i … sjednici Vlade još dodatno jedan član da bude imenovan i da se onda predloži Saboru. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Ivan Šuker. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Sad bih vrlo rado citirao svoju raspravu u ime kluba, međutim kolegice i kolege ovaj zakon je stupio 15.2.2013. U članku 21. u stavku 3. kaže da će Vlada Republike Hrvatske predložit u roku od 60 dana članove komisije u punom sastavu. 60 dana je bio ako se ne varam, ako ovo sve skupa zbrojim, 15.5.2013., a danas je 11.7.2014., znači promašili smo rok za

podršku Vladi zbog toga što osnivamo praktički tri komisije koje će rješavati žalbe, ako smo svi isticali da u ovom trenutku na komisiji, Državnoj komisiji za razumije./… postupak javne nabave ima negdje oko 6 milijardi kuna ako ne i veći iznos. Ako nemamo praktički ni jedne investicije u Republici Hrvatskoj značajnije, ako od tih 6 milijardi kuna to su pretežito sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave to znači projekti i radovi koji bi u ovom trenutku zaposlili nekoliko stotina ili nekoliko tisuća ljudi. I što Vlada radi? Ja ću to otvoreno reći. Čeka da neka gospoda koja nisu imala uvjete steknu uvjete da postanu članovi Državne komisije za nabavu. Druga stvar, ako ćemo se držati zakona kojega smo mi donijeli onda je vrlo interesantno i pogledati pod kojim uvjetima prestaje mandat članovima Komisije. I mene bi zanimalo s obzirom da predlagatelj planira da se razriješi i predsjednica i zamjenica zamjenica predsjednice Komisije što to oni nisu ispunili sukladno zakonu da oni ne mogu biti imenovani. Jer ovdje je točno navedeno pod kojim uvjetima ne mogu biti imenovani još jedan puta. Ali vrlo interesantno da jedan prijedlog koji smo dobili prije tri, četiri dana, pa je on sad izmijenjen, maknut je prijedlog dotične osobe jer se u međuvremenu otkrilo da postoje nekakvi problemi u isto jednoj državnoj tvrtki i ovo naprosto nije dobro. Ako Vlada nije u stanju temeljem zakona koji je sama predložila i koji su podržali svi klubovi, svi zastupnici u ovom Visokom domu imenovati 9 ljudi. Ako opet imenujemo od ovih četvero ljudi dvoje ljudi nema skoro nikakve veze sa javnom nabavom. Kolegice i kolege, javna nabava je 2003. bila u Ministarstvu financija i prve četiri godine i pregovora i usklađivanja zakonodavstva sa EU to se radilo u Ministarstvu financija i znam koje smo silne probleme imali da uopće dođemo do zakonodavnog okvira. I nije nam padalo na pamet u tom trenutku smijeniti niti jednog od pet članova Komisije koji smo naslijedili od prethodne Vlade. Pa zašto? Iz jednostavnog razloga u trenutku kad usklađujete sa zakonodavstvom onda treba koristit ljude koji nešto o tome znaju i ti ljudi koji su u toj Komisiji radili su znali nešto, a mi sada mijenjamo cijelu Komisiju. Od ova četiri člana uz puno poštovanja, neću nikoga osobno prozivati jer ne bi bilo pošteno, niti korektno, uz puno poštovanja prema dvojici članova koji su i prisutni u tom poslu. Međutim, dvoje predloženih praktički osim nekakvih sitnih nabava u nekakvim malim jedinicama nisu se praktički uopće susretali sa javnom nabavom, a sutra bi trebale donositi odluku da li je postupak javne nabave proveden sukladno zakonima. Da li je taj postupak proveden kad imate onu rigidnu odluku da je najpovoljnija ponuda najbolja ponuda, financijski najpovoljnija, a u većini slučajeva investicija prvenstveno tu mislim na prosvjetu koji u ovom trenutku stoje, a stoje zbog toga što oni koji su ponudili najpovoljniju, najnižu ponudu nisu u stanju napraviti taj posao po tim cijenama. To kolege koji su tu u klupama koji su gradonačelnici, načelnici najbolje znaju. Dakle, ako takva žalba dođe takvim ljudima koji se nikad u životu s nečim sličnim nisu susreli, ako nemaju osnovno znanje iz pravne i ekonomske struke onda kolegice i kolege nemojte se čuditi zašto ćemo imati 6, 7 ili 10 milijardi neriješenih predmeta. Zašto to radimo? Pa zar stvarno nije dosta tog stranačkog uhljebljivanja. Pa ima nekih stvari da naprosto pustimo stranke, pustimo sve, dajmo stavimo ljude koji mogu taj posao kvalitetno odraditi na dobrobit prije svega Republike Hrvatske. ovo je smiješno, ovo je toliko stranačka, kadrovska križaljka da je to naprosto smiješno. Kažem neću, iz pristojnosti neću o imenima govoriti. Ali vidjet ćete kad budemo razgovarali o izvješću o radu Komisije vidjet ćete koji će biti rezultati ove Komisije tim više što kažem na neke stvari smo upozoravali i kad smo o ovom zakonu. Kolegice i kolege, zar uz tolike nezaposlene pravnike, diplomirane pravnike, ekonomiste mi stavljamo da nama u Komisiji može biti uz puno poštovanje netko sa tri godine visoke ili više škole samo zbog toga da bi se netko stranački uhljebio i to u trenutku kad je donošen zakon. U jednoj od najbitnijih komisija, pa pogledajte koliko imate sudskih procesa i svega oko postupka javne nabave. Pa kad bi ta Komisija ocijenila i procijenila postupak javne nabave …/Govornik se ne razumije./… da je to sve čisto onda nema tu više šta tko rovati i kopati po tome. Ali ako imate ekipu koja to nije radila, pogledajte si u životopisu kolegice i kolege. Kako će netko tko je nabavljao 2 hanzaplasta ili nešto slično sutra odlučivat o tome da li je postupak javne nabave, recimo danas smo govorili o Pelješkom mostu. Uz sve tehničke, zahtjevne stvari najpovoljniji. Kako će ta Komisija za javnu nabavu sutra ocjenjivati i procjenjivati da li su procesi kod korištenja sredstava EU fondova koje će koristiti jedinice lokalne samouprave i država provedeni sve u skladu sa svim. Ista priča vam je neki dan sa Narodnim novinama. Pa nisu Narodne novine nekakav tamo burekdžinica ili nešto slično da može svatko raditi. Ali ne, kad je stranačko uhljebljivanje onda može ići. Ili Plinacro? Plinacro je najveće svoje investicije napravio sa jednim članom uprave. Danas kad taj Plinacro praktički ne investira skoro ništa ima pet članova uprave. Ali ovo sa Komisijom nije dobro, nije dobro gospodine zamjeniče ministra iz jednog razloga. Nemojte tjerat oporbu da na svaki zakon gleda sa rezervom. A zašto vam to govorim? Zato što kad smo govorili o ovom zakonu dali smo vam podršku i rekli smo ako treba i još tri člana si stavite da bude efikasno. Izrazili smo određenu rezervu prema uvjetima za članove Komisije i što se sad događa. Prvo kasnite 14 mjeseci. I druga stvar, sva ta rezerva koju smo izražavali se nažalost pokazala opravdana. To nije dobro. Jer zašto oporba ne bi podržala jedan zakonski prijedlog ako je on dobar? Ali ako nam se događa ovo da provedba tog zakona nas vodi u nekakvom drugom smjeru onda to nažalost nije dobro. I šaljemo jednu totalno krivu poruku. Pa hrvatski građani nas tako i tako doživljavaju na jedan pomalo ružan način, a kakvu mi poruku šaljemo? I ovo je razlog dakle ne želeći ulazeći, tim više što sam sa nekim ljudima koji su ovdje predloženi surađivao i o njima imam izuzetno visoko mišljenje, ne želeći ulaziti u osobne karakteristike ljudi

Hvala lijepa. Kolega Šuker s pravom ste upozorili na jednu neprihvatljivu pojavu, ali to već pokušava se uvesti na takav način da postane pravilo. Ekonomska struka se potpuno zapostavlja i prezire se. Ako stalno se umjesto osoba koje zahtijeva i koja završi Ekonomski fakultet stalno na njeno mjesto može kandidirati neka osoba koja nije završila Ekonomski fakultet sa višom stručnom spremom ne podcjenjujem višu stručnu spremu ali ona je za neke druge razine i za neke druge poslove, ali ne za financijske organizacije, ne za voditi osiguravajuća društva, ne za voditi leasing društva, ne za voditi banke, ne za Komisiju za javnu nabavu. Svak ima svoje mjesto ali se uporno ekonomska struka degradira i zatire. Svatko tko bilo koju završi tri godine nakon srednje škole on jednako kandidira za bilo koje mjesto za koje se traži ekonomska struka. Pa zbog toga i jesmo u ekonomskoj situaciji u kakvoj jesmo jer su nam zamjenici ministra bili građevinari, jer su nam šefovi javnih poduzeća bili tehničari, umjesto da rade svoj posao. Nitko ne radi svoj posao za što se školovao. A jadna je država u kojoj ljudi ne rade ono za što su se školovali. A mi smo preplavljeni takvima, školuju se za jedno, kvalificira za jedno, a obavlja drugo. Šteta i na jednoj strani što nije upotrijebljen tamo što je završio, a šteta još veća što radi ono za što nije osposobljen. Hvala lijepa. lijepo kolega Mariću. Ako u ministarstvu niti načelnik odjela ne može biti osoba koja nije završila visoku stručnu spremu, govoreći po onom starom ili po ovom novom 5 godina, sad možete misliti ona provodi javnu nabavu a o tome da li je tu javnu nabavu proveo sukladno zakonu odlučuje netko tko ima višu stručnu spremu i tko ima tri godine, tri godine je mirisao javnu nabavu ali nije radio u javnoj nabavi. Jer pojam javne nabave je širok. Ali ovo što sam ja vidio u životopisu ovo je mirisanje javne nabave. A proučiti dokumentaciju kod jedne složene investicije od nekoliko desetaka milijuna kuna trebate itekako imati prije svega životno iskustvo. Jer nažalost, tu se krije jako puno zamki. A zašto to govorim? Pa to govorim zbog svih naših kolega koji rade i u javnim poduzećima i koji rade u izvršnoj vlasti da kad mu Komisija za javnu nabavu kad prođe žalba i kad mu oni potvrde u redu da budu sigurni da je posao u redu da ga sutra nitko ne može zbog toga prozivati. Ja mislim da nijednom gradonačelniku, načelniku niti ministru nije u interesu da radi inkriminirane radnje. Ali ako mi u tako jednoj važnoj instituciji uhljebljujemo stranačke ljude, ovdje piše nije pripadnik stranke. Pa točno se zna koji su pripadnici koje stranke bili imenovani u komisiju 2002., 2003. godine, točno po stranačkoj pripadnosti. Ali ni ta stranačka pripadnost meni nije toliko sporna, meni je ovdje isključivo sporno struka. Pa na kraju krajeva ako je Kukuriku koalicija na vlasti pa nek si imenuje svoje ljude, ali ne mimo kriterija. Jer ako u državnim javnim službama za obično praktički službeničko mjesto ne možete kandidirati ako ako nemate određenu razinu stručne spreme, a ovdje za mjesto gdje vas imenuje Sabor i u tih 5 godina ako praktički ne ubijete nekog čovjeka ili ne napravite nekakvo izuzetno kriminalno djelo nitko vas u tih 5 godina ne može smijeniti vi možete doći uz nekakve uvjete koji su smiješni. Nažalost, zato i jesmo tu gdje jesmo.